Imamo i slijedeću točku dnevnog reda Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Molim gospođu predsjednicu Nevenku Majdenić da da obrazloži prijedlog oko izbora Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 2. sjednici održanoj 12. siječnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora. U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora biraju se za predsjednika Mario Zubović, za potpredsjednika Tonino Picula, za članove Frano Matušić, Jerko Rošin, Marija Pejčinović-Burić, Željana Kalaš, Krešimir Ćosić, Milorad Pupovac, Vesna Pusić, Mirjana Ferić-Vac, Romana Jerković, Marin Jurjević i Zdenko Franić. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na glasovanje. Tko je za? Hvala lijepa. Ima li protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Utvrđujem da je izabran Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora u sastavu kako je pročitala predsjednica Odbora za izbor i imenovanja. Sa ovom točkom dnevnog reda zaključujem ovo izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora. Želim vam da se dobro odmorite i da se pripremite za daljnje napore rada u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepa. Hvala